Уважаеми народни представители, на Председателски съвет обсъдихме Програмата за работата на Народното събрание за периода 19-21 юни Предлагаме следния проект: 1. Проект за решение за отмяна на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност“, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. Вносители са Сергей Станишев и Лютви Местан. Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението. Вносител е Министерският съвет. съвет. Проект на решение във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението“. Вносители са Сергей Станишев и група народни представители. 3. Проекти за решения за избиране на постоянни комисии на Народното събрание. Имаме договорка след изготвянето на проектите да бъдат раздадени в пленарната зала. 4. Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект на Изборен кодекс. Вносители са Лютви Местан и група народни представители. Проект за решение за създаване на Временна комисия за промени в Изборния кодекс. Вносители са Бойко Борисов и група народни представители. И двата проекта са внесени вчера. вчера. 5. Второ четене на Законопроект за изменение на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г. Изготвен е обобщен законопроект въз основа на приетите на първо четене на 30 май тази година законопроекти с вносители Светлана Ангелова и група народни представители и Сергей Станишев и група народни представители. Предложението е това да бъде точка първа за утре сутринта, четвъртък. 6. Проект за Решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката. Вносители са Явор Куюмджиев и група народни представители. 7. Законопроекти за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители са Явор Куюмджиев и група народни представители и Делян Добрев, Искра Фидосова и Ивайло Московски. 8. Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители са Явор Куюмджиев и група народни представители. 9. Парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване за Програмата за работата на Народното събрание

Ще го мотивира ли някой? има две предложения. Едното е от господата Красимир Велчев и Искра Фидосова. Не виждам някой да мотивира това предложение. (Парламентарната господин Борис Цветков. Първо ще подложа на гласуване предложението да бъде включен в седмичната програма Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“, внесен от господин Цветан Цветанов и група народни представители. Да обърна внимание, че законопроектът е внесен вчера. Нито е разпределен, нито е стигнал до водеща комисия, нито има доклад по него. Гласували

Временната комисия по правни въпроси от всички присъстващи, за което им благодаря. Той касае фундаменталния въпрос с грижата за децата и възстановяване на равнопоставеността и равното третиране във различните общини. Касае десетки хиляди семейства в София и няколко други града на страната. Имайки предвид обаче другите сложни въпроси в програмата за седмицата, касаещи на практика всички български граждани,

вносителите да представят проекта и мотивите. Заповядайте, господин Местан.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 на Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.

прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.” Решението е подписано от господин Сергей Станишев и от Лютви Местан. Мотивите за този проект на решение са кратки. Решението на Четиридесет и второто Народно събрание на Република България от 14 юни 2013 г. за избиране на Делян Славчев Пеевски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност” предизвика остра обществена реакция. В резултат още на следващия ден – 15 юни 2013 г., господин Пеевски в изявление до медиите съобщи, че отказва да встъпи в длъжност.

да бъде спешно отменено, за да се отвори възможност министър-председателят да внесе нова кандидатура за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, която след необходимите консултации да се обсъди и приеме по нарочно разписана парламентарна процедура. Уважаеми госпожи и господа, колеги народни представители, струва ми се, че след развитието на казуса „Пеевски” през последните дни тези кратки мотиви не могат в достатъчна степен да обосноват решението за отмяна, което предстои да гласуваме. Смятаме, че дължим още отговори най-вече за политическите поуки от казуса „Пеевски”. Ние заявяваме отговорно, че прочетохме всички поуки, които налага казусът „Пеевски”. На първо място, имаме доблестта да заявим, че този казус изправя не само двете партии, които стоят зад кабинета Орешарски в Четиридесет но изправя всички партии, всеки един български политик пред необходимостта да съобразява своите решения не само с начина, по който той собствено вижда политическите реалности, в това число и една една или друга кандидатура било за председател на ДАНС или за изпълнение на друга отговорна държавна функция, а трябва да даде сметка и за публичните наслоения върху този образ. Оказва се, че публичните наслоения върху образа на всеки един политик, дори когато те се разминават с реалната му същност, са също такава реалност, с която оттук нататък сме длъжни да се съобразим. Ако в тези думи някой чете признание, че в този смисъл процедурата по номиниране и избиране на господин Делян Пеевски, че това Делян Пеевски, че това предложение не е било достатъчно обосновано и съобразено точно с публичните оценки за кандидата, ние ще се съгласим. Същевременно заявяваме, че казусът „Пеевски” постави нови стандарти пред всички политически партии, изведе нови критерии и днес заявявам, че тези критерии не могат да се прилагат избирателно. Политиката не търпи двойните стандарти и избирателното отношение. Оттук нататък всеки един от нас ще дължи поведение съответно на начина, по който днес ние предлагаме да се реши казусът „Пеевски”. Ще се държи доблестно всеки един политик, за да е имало нужда от този катарзис, за да се случи катарзисът. Ако съпругата ни работи в търговско дружество с държавно участие, ще трябва да бъдем доблестни и да излезем тук, за да заявим конфликта на интереси. Ако се разглежда Закон за изменение и допълнение на Закона за ДАНС и съпругата ни случайно, без подходящо образование е на висока заплата в ДАНС, този, който ще дава акъл как да изглежда законът, ще излезе и ще заяви конфликт на интереси. Така ще бъде, защото са прави протестиращите български граждани да ни наложат нови стандарти за хигиена в процеса на номиниране и избиране на политици на отговорни държавни длъжности и служби. Впрочем в още по-голяма степен тези нови критерии и стандарти, които задават казуса Пеевски като непреодолим императив пред всички български политици, ще бъдат в в пъти по-съотносими и задължително приложими и за първите държавни мъже на Република България! Ако и за тях има непреодолими съмнения, че не са били екзактни в своята битност на политици и преди това, и те, както ние правим това днес, ще застанат на тази трибуна и ще дадат отговори било за своето благосъстояние, било за свои сметки тук-таме. Тук днес ние не търсим асоциации и паралели. Заявяваме само, че от тук нататък българската политика минава през своето чистилище и затова не само следващата кандидатура на министър-председателя Орешарски за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, но всяко назначение което ще вземе от тук нататък и това, и следващите издания на законодателния орган, ще трябва да се случва по процедура, достатъчно прозрачна и в задължителен диалог със структурите на гражданското общество. Ако и в тези последни думи четете признание, че не сме били екзактни и като процедура, ние пак ще се съгласим. Но когато ни се раздават оценки от последната, не само политическа – морална инстанция, че не сме поставили на публично обсъждане кандидатурата за председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, включително от страна на Президента на Република България, от тази трибуна ще го попитам: господин президент, Вие сам изпълнихте ли препоръката, която отправяте към парламентарните групи в Четиридесет и второто Народно събрание? Някой с някого съгласувал ли е например назначаването на генерал Драгомир Димитров за директор на Националната разузнавателна служба? Аз не си спомням тази кандидатура да е била разисквана,

за началник на НСО, при това след изключително грозен, позорящ България опит за покушение след 19 май, за което отговорността на НСО е повече от очевадна, с кого беше съгласувано назначаването на генерал Коджейков за началник на Националната служба за охрана? Точно това ни казва казусът Пеевски, че когато раздаваме морални присъди, първо трябва да отговорим на въпроса: отговаряме ли ние самите като поведение на тези стандарти, стандарти, които налагаме на другите, сочейки ги с пръст, в който влагаме силата на морален показалец? Уважаеми госпожи и господа, ние си прочетохме и уроците, и поуките ако щете от този казус. Затова още в мотивите, с които предлагаме това решение, настояваме следващата кандидатура за председател на ДАНС да се избере след необходими консултации, да се обсъди и приеме по нарочно разписана парламентарна процедура. Не приемам обаче оценките, че е грешка избирането на председателя на ДАНС – визирам промяната в закона, не за конкретното лице Делян Пеевски! Не е грешка избирането по принцип на председателя на ДАНС от Народното събрание по две причини: няма по публична институция от Българския парламент, няма пό публична процедура от обсъждането на една кандидатура собствено в Народното събрание! Освен това, процедурата позволява да се осъществи още по-пряк парламентарен контрол върху дейността на тази много важна служба. Така че ние смятаме, че промените в Закона за ДАНС са в правилната посока. Реализирането на законовата разпоредба обаче за избиране на председател на ДАНС от законодателния орган от тук нататък трябва да тече по нова процедура на консултации и по нарочно разписана процедура, за да се осигури публичната подкрепа – и на гражданското общество, за една или друга кандидатура. Да, тежък, но много полезен урок за нас. И сега – две думи, за да обоснова една изключително сериозна теза, която огласихме още вчера, а именно, че като партия, която подкрепи кандидатурата на господин Делян Пеевски, сме готови да поемем своята политическа отговорност. Политическата отговорност на Движението за права и свободи се измерва, освен в съучастието ни в предложението за решение за отмяна на решението за избирането му, освен във факта, че ще подкрепим занапред избиране на председатели на ДАНС само по нарочно разписана, достатъчно прозрачна процедура, и в нещо трето, което е най-важното, което искам да заявя днес от името на Парламентарната група на Движението за права и свободи. Наблюдаваме тенденция справедливият, искрен, естествен протест на българските граждани да се използва за тясно политически цели, за реализиране на стратегия за бърз реванш от бившите управляващи. Ние нямаме съмнение, че казусът Делян Пеевски не е първопричината за протестите, а само един повод – след приключването на този казус ще се търсят и ще се намерят и други поводи за протести. Парламентарната група на ДПС, собствено и господин Делян Пеевски имат съзнанието, че през личността на господин Пеевски се реализира много добре премислена стратегия за използване, отново повтарям, на справедливия протест на българските граждани за стратегия за бърз реванш. Затова ние днес предлагаме нещо много ясно и конкретно, понеже от тук нататък въпросът е какво се случва с господин Делян Пеевски – връща ли се той в Народното събрание или не. Аз няма да правя анализ на този конституционен казус, макар че в Парламентарната група на Движението за права и свободи сме достатъчно категорични, достатъчно единни, така както отива на една партия, която ще подкрепя и занапред кабинета в тази тежка ситуация! Но понеже смятаме, че българската общественост трябва да бъде абсолютно убедена в конституционната екзактност на крайното решение на казуса, ние заявяваме ще се обърнем към Конституционния съд с питане: какъв е статутът на господин Делян Пеевски, при положение че има решение на Народното събрание за избирането му, при положение че той не е консумирал това решение? Отказал е да встъпи в длъжност, не е подписал акт за встъпване в длъжност, нито трудов договор, забележете, както той сам заяви, за да не наруши Конституцията! Член 68 от Конституцията забранява на народните представители да заемат друга държавна служба. И понеже това Четиридесет не освободи господин Делян Пеевски с нарочно свое решение, а това е единствената процедура, по която се прекратяват правомощията на народен представител, той е отказал да заеме длъжността. Независимо от това обстоятелство, понеже в публичното пространство витаят съмнения – да, но все пак има решение на Народното събрание и положена клетва, ние заявяваме: нека по този казус да се произнесе единствено възможният компетентен орган – Конституционният съд на Република България. Дотогава господин Делян Пеевски няма да се възползва от правомощията си на народен представител, няма да встъпи в парламента, няма да получава и възнаграждение. Това е проявата на политическата ни отговорност. Още днес мои колеги ще напишат текста за искане за тълкувателно решение на Конституционния съд, за да е ясен казусът от гледна точка именно на българската Конституция. Убеден съм, че това решение на Парламентарната група и на господин Делян Пеевски е правилно, единствено възможното и смятам, че трябва да се оцени подобаващо, като проява на политическа отговорност от наша страна.

Вие, след представянето на Проекта за решение, се възползвахте и от времето на парламентарната група. Откриваме разискванията. Има ли други желаещи да вземат отношение в разискванията? Заповядайте, господин Станишев.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 Днес Народното събрание взема важно политическо решение. То не е толкова съществено като управленски акт на българския Парламент, колкото ясен знак от страна на Народното събрание за отчитане на гласа на българските граждани и реакцията на общественото мнение. Затова и вносители на това проекторешение са лидерите на двете парламентарни групи, които подкрепиха предложението на министър-председателя за избора на господин Делян Пеевски за председател на Държавната агенция „Национална сигурност“. Преди да мотивирам подкрепата на нашата парламентарна група за това проекторешение, бих искал да кажа няколко думи за предистория. За никой в България, за нито един гражданин в последните години не е тайна, че цялата ни държава, институциите са проядени от много интереси, частни интереси, които много често се маскират зад общественото благо, че има тежко задкулисие. Този процес, вървял в продължение на години, достигна своя апогей през последните четири години на управлението на господин Борисов и партията ГЕРБ – управление, което беше тотално централизирано, авторитарно, което се основаваше на контрола, страха и разпределяше интереси в ущърб на българските граждани, което източваше и ограбваше държавата, доведе икономиката до срив, малкия и среден бизнес – на колене чрез рекет, изнудване, а хората – до мизерия. Този процес трябваше и трябва да бъде прекратен. И трябва да започне процес на оздравяване и пречистване и на българските институции, и на българския политически и икономически живот. И това изисква решителни мерки и последователност в действията. Именно затова наред с първите спешни социални мерки на правителството на господин Орешарски започна и реформа в сектора „Сигурност“. Тази реформа е необходима, защото в последните години именно този сектор беше превърнат в лично оръжие и лична употреба на господин Борисов и господин Цветанов употреба за прикриване на контрабандни канали и източване на държавата, за изнудване, за шантаж, за всичко това, за което хората говорят. Затова започнаха процеса на деконцентрация на власт в сектора „Сигурност“, за да има както във всяка демокрация система от баланси,

Този процес започна и ще продължи, защото от това има нужда България и тази прозрачност и последователност трябва да видят хората. Когато министър-председателят заедно с лидерите на двете групи, подкрепящи правителството, обсъждаше възможни кандидатури, в това число хора от професионални среди, мотивът, който натежа в издигането на кандидатурата на господин Пеевски, беше убедеността и на премиера, и на лидерите на двете групи, че в момента е важно да се постигат бързи резултати бързи резултати в пресичане на контрабандата, в действия срещу незаконно използване на властовите позиции, срещу корупцията и срещу организираната престъпност. И видяхме такава готовност и категорична решимост, готовност да се поеме личен риск в лицето на господин Пеевски. Неслучайно, когато и аз участвах в дебатите по кандидатурата, заявих, че това е нестандартно решение нестандартно, защото ситуацията е критична, необичайна и изисква бързи действия. Оказа се, че в търсенето на бързи резултати, демонстрация на воля, прекрачихме една граница, която не бива да бъде прекрачвана. И това е границата на обществената оценка по отношение на публичните фигури, по отношение на хората, които заемат високи държавни позиции. Това е тежък, но оздравителен урок и за мен лично, като лидер на парламентарната група и лидер на моята партия. Защото действително трябва всички политици да осъзнаем, че след четири години потискане на гражданското общество, след газене и мачкане на хората, след най-вече протестите, започнали през зимата, България е различна. Хората се събудиха и искат категорично техният глас и тяхната оценка да бъдат водещи в действията на всеки, който е на власт. Аз искам да отправя думи на лично извинение към моята парламентарна група, към нашите членове и симпатизанти, към хората, които гласуваха за БСП, защото парламентарната група подкрепи това решение с огромно вътрешно колебание и съпротива. Направи го в името на подкрепата на премиера Орешарски, направи го като знак на доверие към мен като лидер на групата. Дължа това извинение, защото знам, че е имало огромна вътрешна съпротива. Това е сериозен урок за мен лично. Искам тези хора, които звънят на нашите народни представители и изразяват своето недоволство и възмущение, да не го правят по отношение на тях. Аз нося тази отговорност

Това предложение беше направено с най-чисти и ясни мотиви в стремеж да се постигнат истински резултати, не да се имитират дейности. Надявам се, че все пак ще постигнем тази цел. Сигурно ще стане доста по-трудно от тук нататък заради политическата грешка, която направихме, и заради това, че далеч не всеки човек има силата да поеме такъв личен риск, защото когато биеш организираната престъпност, когато разкриваш злоупотреби по високите етажи на управление, няма как не само да не бъдеш обичан, но със сигурност залагаш и главата си. Колко са готовите да направят това и да подложат и своето семейство на риск?! От тук нататък предстои нова процедура, нова процедура, която трябва да бъде спокойна, ясна и прозрачна в интерес на националната сигурност и на професионализма в работата на Държавната агенция „Национална сигурност”. Но и това не е достатъчно. Важно е от тук нататък действително към всеки да има равни критерии. Преди няколко дни казах, че трябва маските да паднат, защото твърде често в българската политика има огромно лицемерие. То трябва да бъде разобличавано, да има единен стандарт за всеки. Забележете, кое е едно от първите действия извън социалните мерки на правителството на господин Орешарски? Решението, че в нито една банка не може да има повече от 25% от публичните пари. Това е принципен и ясен подход. Това е в интерес на обществото. Но ако говорим за икономически интереси, нека на масата бъдат сложени всички икономически интереси и кръгове и всички кукловоди в продължение на годините, които без да са публични, определят поведението на политици, институции, които формират, без да имат мандат, поведението на държавата. Ще търпим ли това от тук нататък? Аз съм категоричен, че това трябва да бъде спряно и публичното трябва да излезе напред и да доминира! Действително, през последните два дни видях немалко интерпретации на конституционния казус с избора на господин Пеевски от Народното събрание. Смятам, че на тази основа трябва да се действа принципно. Вчера Парламентарната група на Коалиция за България взе решение да отправи питане до Конституционния съд, за да се произнесе висшият орган на държавата, който гарантира българската Конституция и законовия ред в държавата. Ние смятаме да го направим в най-кратко време заедно с колегите от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Приел съм също така решението на господин Пеевски – до произнасянето на съда да не взема участие в работата на Народното събрание. Това е почтена и ясна позиция. Не е почтена и ясна позицията на Партия ГЕРБ, защото днес тези, които съсипваха службите в продължение на четири години, се опитват да бъдат съдник. Съдник те не могат да бъдат, защото не само са допускали ужасни грешки, но убеден съм, че в този период е имало немалко престъпления и злоупотреба с власт. И това трябва да излезе наяве от органите на реда и правосъдието. И не може да има политически чадъри над никой, независимо каква позиция е заемал. От тук нататък – тук се обръщам и към нашата парламентарна група, и към моята партия всяко предложение, което ние отправяме за една или друга позиция, трябва много сериозно да бъде проверявано и тествано за обществена приемливост. Защото това изпитание и тежък урок от българските граждани не бива да се използва само за този случай, а трябва да стане принцип на поведение. Надявам се всички да бъдем готови за подобно изпитание и да мерим с един аршин. Освен всичко останало искам да заявя: В последните месеци, седмици, а и вчерашния ден възникнаха немалко информации по повод офшорни сметки. Нашата парламентарна група има намерение да се обърне към министъра на финансите нека отправи запитване до офшорни зони за всички фирми, на които краен собственик са български граждани. Това е почтеното към хората в България. Това трябва да се знае и институциите в България трябва да направят подобно усилие. Смятам, че е справедливо. В заключение искам да потвърдя – Парламентарната група на Коалиция за България ще подкрепи внесения проект за решение. Това е ясен политически акт от страна на двете партии, които подкрепят правителството – и за извлечени уроци и поуки, и за продължаваща подкрепа за мисията на министър-председателя за оздравяване на демократичната държавност, за възстановяване на икономическия потенциал на България и за социална ангажираност на правителството, в крайна сметка за работа в името на България и в интерес на българските граждани! Благодаря за вниманието. Благодаря Ви, уважаеми господин Станишев! Искам да помоля медиите на балконите и Пресцентъра – с тeзи камери, особено от лявата страна, отдясно няма особени рискове, да вземат всички мерки, така че да не стане инцидент в залата. Ще помоля и Пресцентъра, и квесторите да видят реда в диалог с медиите. Надвесването на тези камери по балконите трябва да бъде достатъчно безопасно за работата и на работещите от медиите, и на народните представители.

Имате думата, господин Цонев. вземам думата по дебата за това решение, за да дам още една гледна точка не само към мотивите, по които беше взето то, но и доколкото днешното решение има продължение в последващи процедури по избора на нов председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Уважаеми колеги, в тези дни чухме всичко и в медиите, и от протестиращите, и ние самите си изговорихме всичко, и всичко беше в посока признаване на грешката и начина, по който беше направена

офшорните зони и загубите, които държавите и гражданите на страните – членки на Европейския съюз понасят от заобикалянето на данъчното облагане и от източване на капитали към тези зони. Вчера Г-8 взе решения за много важни крути мерки срещу тези икономически и фискални практики.

незаконни практики за заобикаляне на облагането с данък добавена стойност чрез необявени вътрешнообщностни доставки, което се превръща, забележете, в системен проблем за държавите от Европейския съюз и за фиска на тези държави. Оценките – един трилион годишно загуби от необлагаеми сделки. Тридесет и шест трилиона загуби през офшорните зони. Оценките за България – два милиарда и половина, колеги, казва Европейската комисия, България губи на година от измами с данък добавена стойност. Милиард и половина – оценки на Европейската комисия – България губи от контрабанда на година. Четири милиарда – да Ви припомня ли, че това е почти целият пенсионен фонд? Да припомням ли на колегите от левицата, че това е Вашата и нашата битка за хората, за пенсионерите, за социалната политика? Това бяха съдържателните мотиви – да се борим точно с тези практики. Може да не сме улучили правилния път, но сме длъжни да го кажем. Длъжни сме да го кажем, защото следващият председател на ДАНС трябва да каже в какви срокове той ще се справи с тази задача, какви знания има той за контрабандните канали? Знае ли той, че те се покровителстваха от предния кабинет лично от министър-председателя и лично от вицепремиера Цветан Цветанов – видно от записите на разговорите, не от мои и Ваши констатации? Как ще се справи с това? В тази зала ние трябва да го попитаме, който и да е той. Не виждам министъра на вътрешните работи, щях да запитам и него още сега. Хората очакват това да се случи тази есен, защото ние трябва да направим бюджет за догодина – кризисен, тежък бюджет. Сега, когато си посипваме главата с пепел и казваме на гражданите, че сме разбрали техния урок, ние сами разбираме ли урока, това, което ще трябва да направим в следващите няколко месеца с избора на нов председател на ДАНС, с неговите знания, решимост и това, което трябва да се направи в тези посоки? В Европа този дебат вече върви към решение. В тази връзка заявявам и от името на Парламентарната група на ДПС, Вие ще го чуете и в предложенията към програмата – имаме конкретни предложения за специален данъчен режим за облагане на трансферите към офшорните зони. Споделил съм го с министър-председателя по поръчение на парламентарната група и съм го изготвил. Имаме и неговото съгласие. Този въпрос е особено актуален предвид президента, който – моите уважения, ние винаги сме уважавали институционалността в страната – дължи обяснения за всичко, което се случва около него. Когато искаш да бъдеш морален съдник, самият ти трябва да дадеш необходимите обяснения. Тук не става въпрос източвал ли е, не е ли източвал някаква частна фирма, а става въпрос за това, че

Ние ще чакаме тези отговори и те не са контраатака срещу президента, те са актуални, защото темата е актуална за европейските и за българските граждани. Ще предприемем всички необходими законови мерки нещата в България да се случват така, както искат българските граждани. В заключение ще кажа нещо нестандартно, дори и с риск да бъда обвинен в опит за морализаторстване. Моите братя мюсюлмани знаят дори по-добре от някои християни кой е фундаментът на християнството. Ще го припомня на моите братя християни. Фундаментът на християнството, уважаеми колеги, е прошката. Върху това се гради цялата доктрина на християнството. Тя идва след покаяние. Получихте покаянието! Има ли реплики? Има две заявки за изказване. Времето на всички парламентарни групи

Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа, колеги! Преди близо три месеца, когато започвахме кампанията, когато започвахме интензивния диалог с нашите съграждани в Република България, имахме ясно послание и разбиране, че нещата в България са достигнали предел на гражданска чувствителност, на гражданска нетърпимост, на остър дефицит от морал, което трябва да бъде преодоляно с общи усилия. Опозиционните сили в Четиридесет и първото Народно събрание и извънпарламентарните сили ясно заявиха своите послания към българските граждани. Смятам, че този фундамент, независимо от тежката предизборна ситуация, независимо от натиска на бившите управляващи и манипулацията, която беше приложена, българският народ даде ясен знак – ние няма да търпим повече това, което се случваше на България през последните години. И в този миг всички ние получихме върху раменете си един огромен товар, една огромна отговорност – че трябва да бъдем изключително ясни, изключително открити, изключително критични към себе си, готови на незабавна саможертва в името на тази отговорност, която ни дадоха българските граждани. Ние не успяхме да понесем този изпит миналия петък. Направихме непростима грешка грешка точно в този момент, когато не съобразихме ефектите, когато политическите ни сензори и чувствителност към българското общество бяха притъпени. Да, прави са аргументите, които чухме от тази трибуна, че трябва промяна, че трябва възстановяване на приходите от ДДС, че трябва да пресечем контрабандата, която източва кръвта на народа, но не и със същите методи, не със същия непрозрачен начин. Затова, скъпи приятели, освен към нашите симпатизанти и членове, към хората, които са гласували, всички ние тук от всички парламентарни сили, трябва да намерим сили да поискаме прошка от българския народ. В името на това, че след малко, когато коментираме важни неща, които внасят българският премиер и българското правителство, че сме разбрали, че не заради нашето стоене тук, а заради това, което трябва да се случи в следващите дни и седмици, трябва да има български Парламент. Но не на всяка цена, защото в момента, в който отново не отговорим на високите критерии отговорност и съдба, които ни повери българският народ в нашите ръце, трябва да сме готови дори да си отидем. Нека днес, когато вземем това решение и когато се обърнем към Конституционния съд, неговото решение не бъде само алиби за нашата политическа легитимност, а нашите действия, нашата честност, готовността да чуем критика, готовността да понесем отговорност, бъдат онези репери, които ще умият лицето ни. Затова трябва да кажем на гражданите: Простете ни! Господин председател, госпожи и господа народни представители! Вече имах възможност миналата седмица след избора да изразя отношението към него, затова няма да се връщам нито към гласуването предишните дни, нито ще коментирам острата и разбираемата обществена реакция към решението на Парламента. Подкрепям отмяната на това решение и в изказванията на председателите на двете парламентарни групи мисля, че достатъчно категорично и ясно прозвучаха аргументите за това. Още по-добре е, че са направени поуки и оттук нататък българските граждани много внимателно ще следят за съответствието между декларациите и реалните действия. Това, което искам да добавя в днешната дискусия, защото тя е много по-широка, по повод на един отделен случай, на едно кадрово решение, е, че се изправяме пред въпроса за откритостта в политиката, за действителните интереси, които я движат не само не само в България, а в съвременния свят. Колкото повече доближаваме политиката до масовите интереси, които съществуват в обществото, толкова по-голям шанс има тя да възкръсне, защото днес тя е почти умряла. умряла. Хората са критични към институциите, тъй като дълги години тези институции се отдалечаваха от своето обществено предназначение. Така че днес трябва да поставим големия въпрос за реабилитацията на политиката. Отчасти празната зала, наред с другото, според мен, пак казвам, че някои от политическите сили още не са разбрали тази главна задача, която трябва да решаваме в противопоставяне помежду ни, в остри спорове, но това е истинският въпрос, който трябва отново да превърне Българският парламент в този представителен орган, който може да изразява интересите на българския народ и на българските граждани. Господин председател, може би малко се отклонявам от темата, но, така или иначе, тя няма как да бъде заобиколена. Тук вече бяха поставени въпроси как реално да постигнем откритост и управляемост на процесите в името на обществените интереси. Правилно се поставя въпросът за това как са свързани икономиката и държавата, може ли държавата да регулира икономиката, без да знае къде отива голяма част от печалбите, как те се използват и, което е не по-малко важно, как влияят на общественото мнение? Поставих въпроса за офшорните зони преди преди около пет години, спомняте си, на един семинар на тройната коалиция в Катарино, когато казах, че българското законодателство трябва да въведе регулиране, което, ако не да ги изключи на този етап, което е трудно, то силно да ограничи възможността обществени средства да се преливат към такива зони. Тогава нямаше воля за това решение. Днес се радвам, че партиите, които подкрепят правителството, я имат и този ангажимент ще бъде възложен на българското правителство. Впрочем искам да припомня, че в предизборната програма на Българската преустанови, да не се допуска възможността в приватизацията на българско имущество да участват фирми с такава регистрация, да не се допуска възможност в концесионните договори, тоест там, където отиват държавни средства, да участват такива фирми. И, което е не по-малко важно, казвам го за хората, които са в дъното на тази зона, които отразяват нашата дейност, недопустимо е в медиите, особено в електронните медии, да се допуска присъствие на офшорни фирми! Всеки, който формира общественото мнение, трябва да знае къде действа, какви са неговите финансови ангажименти и с какви средства формира общественото мнение. Точно поради тези причини може би част от тази дискусия няма да бъде отразена извън пленарната зала, но ще бъде разбрана от българското общество. Хората, които протестират, трябва да знаят какви лозунги да издигат, защото ако не ги издигнат, няма да се стигне до истинска промяна. Нещо повече, ще поискаме пълна и конкретна информация за държавните средства, било от държавни фирми или държавни ведомства, в кои банки, колко и при какви условия са предоставени тези пари. Само по този начин можем да защитаваме интересите на българските граждани. Какво представлява демокрацията? Има много определения, повечето от тях са недостатъчно задълбочени и процедурни. Но едно от тези възможни определения за демокрацията е като система, която не допуска насилствено преразпределение на капитала. Само че трябва да предявим още едно изискване към демокрацията: тя не би следвало да допуска безогледното присвояване на капитала, дори и понякога това да става по формално законови начини. А в България се извърши точно това – безогледно присвояване на капитала преди всичко чрез използване на държавната власт. Неслучайно голяма част от хората, които често задкулисно диктуват политиката, са тези, които използват своето влияние сред едни или други хора във властта да натрупат ресурси, които по-нататък да им дадат възможност да упражняват тази власт. Ето тази система трябва да бъде променена. Така че преди да решим редица други въпроси, трябва да поставим тези големи теми на българската политика. Мисля, че ако успеем да създадем доверие в българските граждани за тези мерки, има шанс България да излезе от блатото на прехода и да излезе на пътя на развитието. Дано Парламентът, отменяйки решението, което взе в края на миналата седмица, да започне по-дълбок катарзис, който да даде надежда на българското общество, да насочи неговата основателна и справедлива критична енергия в посока, която може да доведе до решаване на тежките социално-икономически проблеми на България. Още по-добре е, че следващият въпрос, който трябва да обсъжда Народното събрание, е за неотложните мерки, които предлага правителството. Но, за да осъществи тези мерки, трябва да получи подкрепата, от която се нуждае; трябва да постави големите въпроси. И много от хората, които днес са известни със своята умереност и заемат ключови позиции в управлението, трябва да разберат, че в тази ситуация само радикалните мерки, които те ще предлагат и ще осъществяват, могат да запазят техните позиции във властта. Категорично – за да се извършат тези дълбоки промени, от които има нужда българското общество, защото българските граждани, имах възможност да го кажа, не искат нищо по-малко от радикална промяна. Защото тази промяна може да бъде извършена от хора, които имат нужното съзнание и разполагат обаче със свобода на действие, с воля, така че да отговарят на най-високите морални и политически стандарти.

Ние сме се клели да пазим България от външен и вътрешен враг. Може да Ви се струва невероятно, но аз тази клетва си я спомням. Повече от жените в тази зала са раждали деца, за да я има България. Днес въпросът не е дали Делян Пеевски ще бъде депутат, днес въпросът е какво направихме ние с България. Решението, което взехме преди няколко дни, беше абсолютно недопустимо. То не може да се оправдае с начина, по който е бил избран генерал Коджейков или който и да е друг генерал. Ние дойдохме, за да бъдем алтернатива на ГЕРБ, не за да правим същите неща, не за да се сравняваме или оправдаваме с тях. Това, което направихме, за съжаление, изтри усилията на стотици хиляди хора в рамките на няколко години. Надявам се, че го разбирате. Не съм аз този, който ще издава присъда за това, което се е случило. Присъдата ще я издаде обществото. Аз съм учуден, че сега ще сваляме маски и няма да има лицемерие. Мислех, че ние през цялото време правим това.

Този протест не е нещо, което ще мине за три дни, този протест е нещо, което ще бъде завинаги. Той е перманентен – може да бъде организиран в рамките на няколко секунди за всяко едно решение, което от тук нататък взимаме. Решението, което днес ще вземем, не е просто процедура. По процедура, аз не съм юрист, сигурно има юристи, които много по-добре могат да го обяснят. Дори не бих се задълбал и в мотивацията дали господин Пеевски е дал изявление до медиите, че отказва да встъпи в длъжност. По същия начин имаше изявление в медиите, че той се среща с главния прокурор, за да обсъди мерките за преодоляване на организираната престъпност. Сигурно има аргументи и в едната, и в другата посока дали е встъпил в длъжност или не. Наистина нека Конституционният съд го реши. Това, което очаквам от нас днес, е наистина да направим така, че това никога вече да не се повтори. Това не са празни думи. съм последният човек, който трябва да подкрепя Пламен Орешарски в личен план – подавал съм оставка, в момента подкрепям институцията Премиер на България. Подкрепям това да не влезем в една спирала от избори, хаос,

за областни управители и тук вече няма политика. Или му даваме този шанс, или играта свършва в рамките на няколко дни. Тук вече е неговата роля и той трябва да покаже характер. От мен той получава този шанс. Надявам се да го получи и от Вас.

Заповядайте, уважаеми господин Захариев. за честното и професионално поведение през тези много тежки дни. Искам да изразя одобрението си към всички онези, знайни и незнайни, български журналисти, водещи, редактори, колумнисти, технически сътрудници и хиляди, хиляди много, много други от професията. Българските медии показаха, че са на нивото на очакванията на гражданското общество, на нивото на европейските етични ценности и стандарти. В петък ние запалихме пожар, който ще гасим месеци наред.

Медиите обаче показаха, че са на нивото на будната съвест на българското общество и имат пълна отговорност за действията си. Вярвам, че те винаги ще бъдат наш коректив и ще ни държат трезви, за да не допускаме втори път пиянството от петък. Очаква ни дълъг парламентарен махмурлук. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз. Това беше изказване по проекта за решение. Други желаещи за участие в разискванията? Няма.

на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г. Народното събрание на основание чл. 86, 86, ал. 1 от Конституцията на Република България РЕШИ: Отменя Решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”, прието от Народното събрание на 14 юни 2013 г.” Моля режим на гласуване.

Преди да преминем към следващата точка от дневния ред искам да направя няколко съобщения, които пропуснах да направя в началото на заседанието: На 13 юни 2013 г. в Народното събрание на основание чл. 20, ал. 2 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор е постъпил Консолидиран годишен доклад за вътрешния контрол в публичния сектор в Република за периода 1 януари – 31 декември 2012 г., внесен от министър-председателя на Република България. Материалът е на разположение на народните представители в Библиотеката на Народното събрание и след избиране на постоянните комисии ще бъде съответно разпределен. 2013 г. в Народното събрание е постъпило Становище от административни ръководители, председатели на окръжни съдилища, участващи във Форума на съдилищата в Република България, по Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства поради съдържащите се в него предложения за промени. Предоставено е по парламентарни групи и е на разположение в Библиотеката на Народното събрание. Изпратих го и до Временната комисия по правни въпроси. В изпълнение на чл. 18 от Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили, министърът на отбраната уведомява Народното събрание, че със своя заповед е разрешил преминаването през териториалното море, пребиваването с невоенен характер във вътрешните морски води на Република България и посещението на пристанището със специално предназначение на Кораборемонтното предприятие „Терем” флотски арсенал, Варна на кораба „Цезар Куников” от състава на Военноморските сили на Руската федерация за периода 1 юни 2013 г. до 1 септември 2014 г. включително. Постъпили законопроекти и проекторешения от 12 до 18 юни 2013 г.: - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”. Вносители – Сергей Станишев и група народни представители; - Годишен доклад на Комисията за регулиране на съобщенията в областта на електронните съобщения за 2012 г. Ще бъде разпределен на съответните комисии след формирането им; - Проект за решение за отмяна на решението за избиране на председател на Държавна агенция „Национална сигурност”. Това Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Вносители – Явор Куюмджиев и група народни представители; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за енергията от възобновяеми източници. Вносители – Явор Куюмджиев и група народни представители; - Законопроект за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност”.

Проект на решение във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението”. - Проект за решение за подкрепа на мерките на правителството за ребалансиране и стабилизиране на енергетиката. Вносители – Явор Куюмджиев и група народни представители; Проект за решение за създаване на Временна комисия за промени в Изборния кодекс. Вносители – Бойко Борисов и група народни представители; - Проект за решение за създаване на Временна комисия за изработване на проект за Изборен кодекс. Вносители – Лютви Местан и група народни представители. Част от тези проекти за решения ще бъдат разглеждани и тази седмица. Преминаваме към разглеждане на точка втора от дневния ред: Проект на решение във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението”. Господин Мерджанов – за процедура. Заповядайте, уважаеми господин Мерджанов. АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Подчертан е интересът към тази точка от седмичната програма, несъмнено от първостепенно значение. Българските граждани се интересуват от въпросите на оцеляването, на всекидневието, от тежките икономически и финансови диспропорции в българското общество, от въпросите по укрепването на държавността и демокрацията.

Моля да бъдат включени камерите на Националната телевизия и микрофоните на Националното радио за пряко предаване. Има ли други процедурни предложения? Не виждам. Можем да преминем към точката от дневния ред. (Шум и реплики от КБ.) Има думата господин Станишев за декларация от името на Парламентарната група на Коалиция за България. Заповядайте, уважаеми господин Станишев. Ви, господин председателю. Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители! Предстои да разглеждаме проект за решение, който вярвам, ще подкрепи инициативите и неотложните мерки от страна на правителството за стабилизиране на българската икономика, за подкрепа на българските граждани, на техния жизнен стандарт, за демократизиране на управленския процес в България. Тази декларация е срещу лицемерието. Когато днес България се намира в изключително тежка, кризисна ситуация – финансова, икономическа, енергийна, социална, политическа, обществена, Парламентарната група на ГЕРБ, които заявяват, че са най-голямата политическа сила, отсъства.

Какво научихме? Че ГЕРБ отива при гражданите, че щели да се разширяват към гражданското общество. Кой ще го прави? Хора, които четири години газеха като валяк всяка проява на независимо мнение, всяка гражданска инициатива, всеки протест, които управляваха чрез страх и репресия. Те ще се разширяват към гражданското общество. Колко нелепо! И колко нахално! Минахме през избори, каквито България не беше виждала допреди президентските избори. Последните два избора, организирани от Партия ГЕРБ, показаха ясно, че за тази сила, защото тя е сила, единственото нещо, което има смисъл, е властта – властта като начин на съществуване, властта като възможност да се обогатяват, властта като възможност да унизяват хората. И тези хора, тези политици, които докараха България до безпрецедентна криза, до стотици хиляди на улиците, до самозапалвания от отчаяние, мизерия и гняв, те ще се разширяват към гражданското общество! С какви очи?! Но очевидно имаме работа с гьонсурат. Защото от първия ден на работата на този Парламент най-голямата парламентарна група се държи тотално деструктивно към върховната власт в България – Народното събрание. Досега са участвали в 5% от гласуванията. Очевидно няма да участват и от тук нататък, а ще търсят своя политически дивидент.

Парламент, който гласуваше едни решения по телефона от господин Борисов, а на следващия ден ги прегласуваше, защото така му се сменило настроението, или вероятно защото е направил някоя друга задкулисна договореност за един или друг икономически интерес или властови ресурс. С месеци българският премиер не идваше в българския Парламент, наричаше собствените си депутати „безделници”. И те показват, че са безделници, че е бил прав, защото отказват да уважат своите избиратели, които се ги пратили да коват закони, да отстояват позиции и политики в Народното събрание. Това е истинската картинка. И е ясен и мотивът, с който Партия ГЕРБ го прави. Мотивът е реванш. последните дни те обвиняват партиите, които подкрепиха кабинета на господин Орешарски в реваншизъм. Но реванш търсят ГЕРБ, Борисов, Цветанов и искат да яхнат протестите за своя политическа употреба и да се върнат на бял кон във властта, за да продължат всичко разрушително, което правиха през последните четири години и още много по-лошо. В това съм убеден. Все повече информации идват за това, че ГЕРБ се опитват да променят характера на протестите, исканията и състава на протестиращите. Това се вижда дори от непрофесионалисти и с невъоръжено око как изведнъж нахлуват сред гражданите различни, очевидно подготвени и мотивирани с нещо групи. Днес предстои да обсъждаме действително изключително важен пакет мерки, който показва, че правителството е решено да работи за гражданите, да отстоява техния интерес. Защото, когато правиш усилия в диалог с независимия регулатор ДКЕВР да промениш модела на ценообразуване в енергетиката, за да защитиш хората, които не могат да свържат двата края и да си платят сметките, няма как да го направиш, без да настъпиш икономически интереси в тази сфера. Правителството показва, че е направило своя избор в полза на гражданите. Защото разликата между възможната цена от юли, след по-малко от две седмици, по стария модел и по този модел, който

както се искаше? Не могат. Затова правителството търси тези законодателни промени, които да дадат обективна възможност, на базата на анализ на регулатора да не допусне това да се случи в името на интереса на хората. Убеден съм, че са правилни и нужни мерките както за защита на хората, за увеличаване на парите за отглеждане на деца в тази демографска криза от 240 на 310 лева. Убеден съм, че са крайно необходими и мерките за подпомагане на децата, които отиват в училище за първи път през септември. Тези деца не трябва да се срамуват, че са със скъсани обувки и няма какво да облекат и държавата трябва да ги подпомогне. Убеден съм, че е изключително необходимо при тази безработица да се засилят мерките на пазара на труда, за да имат поминък хората. И, разбира се, съм убеден, че трябва спешно правителството да облекчи състоянието на българския бизнес, на малкия и средния бизнес да го подпомогне чрез график за разплащане на огромните натрупани задължения, които водят до фалити на фирми, до безработица и мизерия, чрез капитализиране на Банката за развитие и подпомагане на малките и средни производители в България. И, разбира се, чрез мерките, които показват волята на правителството да се демократизира обществения процес чрез участие на гражданите към институциите на изпълнителната власт, изслушване и чуване на тяхното мнение и идеи. Всичко това е крайно необходимо. И забележете кой отсъства от това обсъждане, за кого тези мерки, този пакет от спешни, неотложни действия на Парламента, на изпълнителната власт нямат значение

Благодаря Ви. Моля да гласувате за допускане в залата на заместник-министър Росица Янкова.

Уважаеми господин премиер, правителството, което оглавявате, беше избрано при възможно най-тежки условия. Имам предвид не само тоталната социално-икономическа криза, но имам предвид и усещането за разпад на демократичните институции и на държавността. Суверенът постави пред народните представители от Четиридесет и най-трудната за решаване задача – да се сформира кабинет като крайна необходимост, кореспондираща с националния интерес на България, при отсъствието на ясно изразено парламентарно мнозинство. Беше необходимо да се консолидират усилия, за да е възможно избирането на кабинета Орешарски. Предвид факта, че срещу нас стои една изключително сериозна деструктивна сила, която има за цел да съхрани престъпните схеми на предишната власт, при положение че срещу нас стои силното обществено очакване от бързи и решителни мерки, ние, народните представители, които подкрепяме Вас не заради Вас самия, а заради плана „Орешарски”, който смятаме, че е спасителен за България, сме длъжни да проявяваме политическа зрялост, политическа култура, която да отчита примата на общия, на националния интерес пред тясно партийния. В името на тези цели Парламентарната група на Движението за права и свободи подкрепи Вашия кабинет. Днес заявявам, че ще продължавате да получавате най-твърдата и най-консолидираната подкрепа точно от Парламентарната група на Движението за права и свободи. Когато избирахме кабинета обаче, в своето изказване аз заявих: „Движението за права и свободи ще носи доблестно своята отговорност не само за успехите на кабинета, но ще споделя доблестно и неизбежните политически негативи от едно управление”. Ние дори можем да поемем несъразмерни на политическата си тежест негативи за управлението на страната. Сега към категоричния ангажимент, че ще носим доблестно своята отговорност, който ангажимент потвърждавам, искам да добавя още нещо. Няма да позволим на никого да превърне Движението за права и свободи в универсален виновник за онова, което не се случва или заради своите вътрешнопартийни проблеми и амбиции! От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи категорично се разграничавам от

И второ, защото това е проява на локална, убеден съм, локална кърджалийска ретроградност от началото на 90-те години на ХХ век! Господин министър-председател, днес в отговор на това Ви заявявам завършете процеса на назначаването на заместник-министри и на областни управители. Нямате проблем с Движението за права и свободи! Ако прецените, съгласувайте назначенията си. Ние нямаме номинации! Ако искате, ги съгласувайте постфактум. Повтарям, нямаме номинации! Не ни трябва власт, за да носим отговорност за властта и за управлението! Надявам се кърджалийският ми колега да се е успокоил и от тук нататък да впрегне енергията си в името на успешното управление на кабинета Орешарски и за реализиране на на Плана Орешарски, защото това няма да се случи без вътрешната кондиция и на двете партии, които стоят зад кабинета! Това няма да се случи, ако Вие не намерите сили в себе си да проявите една по-различна, адекватна на времето политическа култура и зрялост. Благодаря Ви за вниманието.

Заповядайте, уважаема госпожо Нинова. Предлагаме Народното събрание да приеме решение за подкрепа на предложените от правителството три групи неотложни мерки – за гражданите, за бизнеса и за демокрацията на управлението. Аргументите ни за това предложение са следните. Българските граждани излязоха на протести през месец февруари тази година по един конкретен повод – непосилната за тях цена на тока. Не можем да допуснем увеличение на тази цена от 1 юли 2013 г. Припомням на колегите, че тук пред нас вече бившият председател на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви, че е възможно цената от 1 юли да бъде увеличена с до 40%! Не можем да допуснем това и предлагам да подкрепим мерките на правителството за нова методика на ценообразуване, да подкрепим промените в Закона за енергетиката, които да доведат до реално намаление на цената на тока от 1 юли с до 5%. Подкрепяме и разширяването на кръга от лицата, които имат право на достъп до целеви помощи за отопление през новия отоплителен сезон. Подкрепяме усилията на правителството за подпомагане на младите семейства, като се увеличава обезщетението за отглеждане на дете от една до две години на 310 лв., и подпомагане семействата на първокласниците чрез увеличаване на еднократните целеви помощи от 150 на 250 лв. Уважаеми колеги, един от най-големите проблеми пред държавата и пред нас днес е безработицата. Затова Министерският съвет ще бъде подкрепен в действията му за подготвяне, заедно с партньорите от Тристранния съвет, на специален пакет за младежки инициативи за преодоляване на младежката безработица. Пенсионерите бяха най-ощетени в последните години. Бяха замразени пенсиите в период, когато цените на храни, на лекарства, на стоки и услуги растяха. Затова е справедливо и ще получите нашата подкрепа за възстановяването от 1 януари 2014 г. на швейцарското правило за ежегодно увеличение на пенсиите. Това ще стане факт, тъй като тук, в Народното събрание, ще гласуваме изменения в Кодекса за социално осигуряване. Но, господин министър-председател, имам към Вас един въпрос и в зависимост от отговора – едно конкретно предложение. В плана, който предлагате, не виждаме поетия от нас, а и от Вас ангажимент за замразяване на пенсионната възраст и стажа от 1 януари 2014 г. – за пенсиониране. Моля да кажете: отказвате ли се от това намерение или, ако то продължава да стои на Вашето внимание, предлагам да бъде включено конкретно в плана за действие в рамките на обсъждане на бюджетната процедура за 2014 и въвеждането му от 1 януари 2014 г. Правителството предлага и пакет от мерки за защита на потребителите от монополите на пазара. Това също е един от големите проблеми, който стои на вниманието на българите в последните месеци. Тук, господин министър-председател, освен нашата подкрепа, ще получите и нови предложения. От Парламентарната група на Коалиция за България идентифицирахме 68 различни лобистки текста в различни закони, приети от Четиридесет След тяхното приемане беше създадено изкуствено монополно положение в редица сектори на обществения живот, например чрез промени в Закона за горите, промени в Закона за обществените поръчки, в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и така нататък – 68 такива текста! Днес аз ще Ви предам пакета, който ние сме определили като законодателни инициативи за промяна в тези закони, за да подпомогнем усилията на правителството в борбата с монополите. Ние разбираме, че, за да се разгърне социалната политика и да се покаже новото лице на социалната държава, е необходимо преди всичко да се развие икономиката, производството и земеделието. И ние, и Вие, видно от пакета, който ни предлагате, чухме гласа на бизнеса, който постави пред нас три въпроса за решаване. И Вие в пакета мерки предлагате три отговора на тези въпроси. Първият – ще започне ли държавата да се издължава в срок към българския бизнес и да възстановява данък добавена стойност и отговорът във Вашите мерки е: да. Вие предлагате конкретен погасителен план за издължаване на задълженията към бизнеса и ние подкрепяме тази Ваша инициатива. Вторият въпрос на бизнеса: „Искаме достъп до лесно кредитиране”. Подкрепяме Вашето предложение за решение на този проблем чрез капитализиране на Банката за развитие за привличане на ресурс и откриване на нови кредитни линии за малки и средни предприятия, при това с увеличен – по Ваше предложение, ресурс до 1 млрд. лв. третият въпрос – облекчаване на регистрационни и лицензионни режими. Ще помогнем чрез законодателни инициативи и гласуване тук, в парламента, за премахването на над хиляда такива, които са реална пречка за развитието на бизнеса в България. Предлагате на нашето внимание специални мерки по отношение на усвояването на евросредства. Те са продиктувани от общата ни тревога, че България може да загуби средства, както и от загрижеността ни за средствата, които ще се договорят за следващия програмен период. Опростяването на процедурите, прозрачността и равния достъп са наши общи приоритети, така че ще срещнете подкрепа в законодателната работа на парламента по тази тема. Основен стълб на бюджета на България са приходите от акциз и ДДС. Контрабандата, най-вече с акцизните стоки в размер на няколко милиарда лева в последните години, лиши бюджета от средства за развитие на икономиката и за развиване на социална политика, така че имате нашата подкрепа за драконовски мерки за борба с контрабандата и осигуряване на допълнителни приходи в бюджета за социални дейности. Разбира се, подкрепяме и действията за възстановяване на разговора в Тристранния съвет с работодатели, синдикати, представители на неправителствени организации, структури на гражданското общество, нещо повече – господин премиер, сигурно знаете, че ние приехме, създадохме, постоянно действаща комисия за връзки, разговори, обсъждания с представители на неправителствените организации тук, по законодателната програма на Народното събрание, така че прозрачността и диалогът са принцип в нашата работа. Ние сме призвани в разговорите и в този диалог да отговорим и на очакванията за нов Изборен кодекс, така че мерките, които предлагате, също подкрепяме с цел да гарантираме свободно право на избор на всеки български гражданин. Радваме се, че възстановявате и диалога с местните власти като партньор. Той е задължителен с оглед децентрализацията на права и задължения на кметове и общински съветници. Той е още повече задължителен в предстоящата процедура по обсъждане на бюджета за 2014 г., през който бюджет ние можем да решим много от проблемите на органите на местното самоуправление. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, планът, който предлага премиерът Орешарски, заслужава нашата политическа и експертна подкрепа. Той отговаря на поетите от Коалиция за България ангажименти към българските граждани преди изборите. С днешното решение даваме силен знак на нашите сънародници, че сме тук, за да си свършим работата, за която са ни избрали. И ние ще я свършим! Знак, че изпълняваме това, което обещаваме е, че в центъра на нашето внимание е политика за подпомагане на бизнеса, за да развива производство и да осигурява работни места, политика за увеличаване на доходите и за подпомагане на слабите, младите семейства, пенсионерите и беззащитните. Нека да проведем тази политика и да направим днес първата стъпка, да подкрепим следното решение: „РЕШЕНИЕ във връзка с внесените от Министерския съвет на Република България „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението”

най-ощетените слоеве от обществото се нуждаят от спешни мерки за подпомагане от страна на държавата; - е необходимо овладяване ръста на безработицата и подпомагане реализацията на младите хора; - е нужно въвеждането на швейцарското правило за индексиране на пенсиите от 2014 г.; икономиката се нуждае от спешни действия за подобряване на бизнес средата; - е необходимо да се гарантира използването на европейски средства над 3 млрд. лв. до края на годината;

Приема предложените от Министерския съвет „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, на бизнес средата и демократизиране на управлението”.

Представен е Проектът за решение. Предлагаме да дадем думата на министър-председателя господин Орешарски. Заповядайте, уважаеми господин министър-председател, да представите пакета „Стабилизационни и неотложни мерки за подобряване на социалното положение на българските граждани, бизнес средата и демократизиране на управлението”. Благодаря, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Когато поех управлението на страната, заставайки начело на правителството, знаех, че поемам отговорност в изключително трудна икономическа, политическа и социална ситуация, в момент, в който страната бе поставена на предела на икономически и социален срив, а държавността бе потъпкана. Поех отговорността за стабилизация на страната, за извеждането й от кризата и решаването на тежки проблеми след един период на несигурност и кипящи граждански вълнения. От момента на полагане на клетва съзнавах, че този кабинет няма да има обичайните сто дни кредит на доверие, заради тежката ситуация и изострената обществена чувствителност. Миналата седмица допуснах политическа грешка, за което се извинявам не само на Вас, а и на хилядите хора, които излязоха да протестират. Те призовават правителството да подаде оставка и аз много ясно чувам това. Както вече имах повод да заявя, оставката би била за мен много лесно лично решение, но ще бъде безотговорно от моя страна да предизвикам още по-голям хаос в държавата, да предопределя още едни нови извънредни избори, които да се проведат в условията на действащия Изборен кодекс, да не бъде довършена работата по стратегическите документи за преговори с Европейската комисия и да поставим под въпрос влизането в страната на над 15 млрд. евро за следващия седемгодишен период. Затова днес заставам пред всички български граждани и пред Вас, народните представители, за да Ви кажа, че искам Вашата временна подкрепа за спешен пакет от стабилизационни и неотложни мерки за подобряване положението на българските граждани, макар и частично, на бизнес климата и демократизирането на управлението. За мен е от изключителна важност запазването на гражданския мир в името на стабилизиране на държавата. Моето дълбоко убеждение е, че предизвикателствата, които са пред нашата страна и доведоха до предсрочни избори само преди месец, налагат да потърсим това, което ни сближава, а не да се акцентира на онова, което ни разделя. Уважаеми дами и господа народни представители, двадесет дни Ви представих програмни приоритети за стабилизиране на държавата, за възстановяване на икономиката и за по-активна социална политика. Тогава поех ангажимент в непродължителен срок да Ви представя план за действие за най важните краткосрочни мерки и срокове за тяхното изпълнение. Затова днес представям на Вашето внимание пакет от инициативи, разположени като времеви хоризонт до края на тази година. Мерки за гражданите. Те са насочени преди всичко, както споменах, към макар и частично подобряване на социалното положение на най-бедните български домакинства. Съвсем доскоро пред нас беше надвиснала опасността от средата на годината да станем свидетели на ново, шоково поскъпване на електроенергията с до 40 на сто по заявките на производители и дистрибутори. Това предопредели една от първите задачи на кабинета – да овладеем ситуацията в енергетиката и да не допуснем това увеличение на тока. Днес все още съм далеч от мисълта, че състоянието на енергетиката е спокойно, но това е тема на отделен дебат. Сега предлагаме като мярка реалната възможност не само да задържим цената на електроенергията, но чрез съответни законодателни промени и смяна в модела на ценообразуване да създадем предпоставки за леко снижение след съответни анализи, разбира се, и решение на ДКЕРВ. Вече бяха обявени няколко специални мерки, включени в настоящия пакет. Те засягат размера на обезщетението за отглеждане на деца от една до две години, засягат домакинствата с ученици, които предстои да бъдат първокласници тази есен, и разширяване на системата за енергийно подпомагане, като в тази социална мрежа ще бъдат включени допълнително около 60 хиляди български граждани. Планираме да предложим в Тристранния съвет и увеличение на минималната работна заплата, което да влезе в сила в ранната есен – от 1 октомври, като си даваме сметка, че увеличението на заплатите е повишение на доходите, но има отношение и към конкурентоспособността на българските фирми, което ни задължава да бъдем много внимателни по този въпрос. В пакета от социални мерки присъства и ангажиментът за връщане на утвърдения до преди четири години подход за ежегодно индексиране на пенсиите по тъй нареченото „швейцарско правило”. Предвиждаме да разработим и приложим пакет от мерки за защита на потребителите от монополните и квазимонополни структури. За целта допълнително ще укрепим функционално и ще подобрим административния капацитет на съответните регулаторни органи. За да проведем една още по-амбициозна социална политика през следващата финансова година, е необходимо още сега да предприемем стъпки за подобряване на условията за правене на бизнес и да насърчим предприемчивостта на по-активните български граждани. Предвиждаме да внесем пакет от законодателни промени в Народното събрание в посока на облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите, като предвиждаме това да стане още в началото на есенната сесия на Парламента. Да променим Закона за обществените поръчки, така че да се разшири достъпът на фирмите до обществени поръчки и да се обезпечат по-равностойни условия пред всички тях. До 30 август ще разплатим всички просрочени задължения на бизнеса по изпълнени от него обществени поръчки и ще ускорим възстановяването на ДДС. Още в следващите няколко месеца ще предприемем стъпки за привличане на кредитни ресурси в Банката за развитие с цел да облекчим достъпа до по-евтин финансов ресурс за стартиращия, малкия и средния бизнес. До края на август ще регламентираме правото на данъкоплатеца да определя направленията на плащанията по единната сметка за плащане на данъчни задължения. Ще проведем широк обществен дебат относно приоритетите в Споразумението за партньорство в Европейската комисия за следващия седемгодишен период. Предвиждаме проекта на Споразумение за партньорство да се разгледа тук, в Парламента. Успоредно ще предприемем стъпки да ускорим усвояването на европейските фондове, за да намалим риска от загуба на средства по действащите оперативни програми. Ще предприемем и решителни стъпки против контрабандата и необявените вътрешнообщностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция спрямо българския бизнес и загубата на фискални приходи с отговорни институции, Министерството на финансите и ДАНС. В пакета, който е на Вашето внимание, се предвиждат и редица мерки за демократизиране на управлението, за което ще разчитаме на активна подкрепа от всички Вас. Струва ми се, че на дневен ред още по-важен е въпросът за нов Изборен кодекс, така че страната да бъде подготвена в много по-голяма степен за демократични процедури по избирането на следващия Парламент. Предвиждаме към всички министерства да създадем обществени съвети, така че активно да комуникираме с гражданите по всички – както централни, така и локални отраслови въпроси, които стоят нерешени и вълнуват българските граждани. Както вече бе споменато, предвиждаме да разширим и диалога с местните власти, като възстановим работата на Съвета по децентрализация и подпишем съответните срокове и споразумения за партньорство между централната и местните власти. Уважаеми господа народни представители, това са само част от цялостния пакет мерки в изпълнение на програмните приоритети на кабинета. Те могат да се актуализират в хода на тяхното изпълнение, ако съумеем да подобрим събираемостта на приходите с по-високи от предвижданите темпове. Разбира се, аз периодично ще Ви информирам Вас и българските граждани, за изпълнението на мерките и за евентуалното възникване на нови възможности за засилване на социалните пакети. Благодаря Ви, уважаеми господин министър-председател. Уважаеми народни представители, предлагам да направим половин час почивка и след това да започнем разискванията по Проекта за решение.